Uvažena predsedavajuća, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, juče i danas imali smo priliku da od kolege koji su ovde u više mandata čujemo o detaljima ponašanja pojedinih ljudi koji se ne nalaze u ovom sastavu, a bili su nekada narodni poslanici, o ponašanjima koja, naravno, njima ne služe na čast i nisu u skladu ni sa etičkim ni sa moralnim vrednostima.Naravno, ja sam tada kao građanin preko sredstva javnog informisanja imao priliku da ponešto od toga vidim, a nadam se i drugi građani Republike Srbije.Čast je biti narodni poslanik i čast je biti među ove skromne i pristojne ljude, što je moj zaključak nakon četiri meseca boravka u ovom domu. Kažem, prvi put sam ovde. Ovo je moj prvi mandat, ali zaista se osećam vrlo prijatno među ljudima koji su skromni i koji su potpuno pristojni i za koje nadam se nije bilo potrebe pisati i sačinjavati ovaj kodeks, jer bi se velika većina ljudi i bez kodeksa ponašala onako kako treba i kako dolikuje.Kodeks koji je pred nama je zapravo jedan podsetnik za narodne poslanike, skup njihovih prava, obaveza i dužnosti, obaveza i dužnosti, koji su definisani i Ustavom i zakonima, kao i Zakonom o sprečavanju korupcije, ali i podsetnik kako se treba odnositi prema građanima, prema našim biračima, odnosno ljudima koji su ih birali, ali i u nekoj međusobnoj komunikaciji unutar samog parlamenta.Dopada mi se posebno onaj deo koji se odnosi na komunikaciju poslanika i građana koji su ga birali. Ta obaveza prisustvovanja javnim skupovima, tribinama, prijama građana u poslaničkoj kancelariji, komunikaciji putem imejla i odgovaranje odgovaranje na pisma građana je nešto što je zaista i do sada bilo karakteristika rada jednog većeg broja mojih kolega, ali ta obaveza komunikacije i rešavanja problema građana nemeće i onu drugu obavezu, da ministarstva i državni organi sarađuju sa poslanikom i budu revnosni u pružanju odgovora i pružanju informacija kako bi poslanik kao posrednik između građana izvršne vlasti mogao da odgovori svojoj funkciji.Takođe, dopada mi se i deo koji se tiče odnosa prema medijima. Potpuno se slažem da poslanik mora da bude otvoren prema sredstvima javnog informisanja i da svaki svoj stav obrazloži, odnosno za svaku njegovu poziciju, za svaki zauzet stav on mora da ima i jasno javno obrazloženje zašto je takvog mišljenja i zašto takvu poziciju zauzima.U jednom delu Poslovnika kaže se, što takođe podržavam, da mobilni telefoni i druga sredstva mogu da se koriste na način da se ne ugrožava tok sednice, ali bih dodao – ne samo mobilni telefoni i druga tehnička sredstva, već ukupno ponašanje poslanika na samoj sednici u ovoj sali mora da bude tako da on ne ugoržava govornike i ne ugrožava tok sednice.Ponekad se desi, toga smo svi bili svedoci, određen žamor iznad dozvoljenog nivoa u trenutku kada neko govori i imali smo par situacija da su sami govornici molili molili kolege koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini da se utišaju kako bi mogli da nastave svoju diskusiju, jer to može da ometa onoga ko govori. Verovatno se to ne čuje na poziciji predsedavajućeg i predsedavajući nije u stanju uvek da po Poslovniku reaguje i da opomene one koji isuviše glasno pričaju, ponesu se i i prosto ne obrate pažnju da u njihovoj blizini neko diskutuje i da mu je potrebna koncentracija. Znači, to nije upisano, ali mislim da je to nešto ali mislim da je to nešto čega svi u buduće treba da se pridržavamo.Ovde bih skrenuo pažnju na jedan detalj koji sam uočio, a to je da pojedini poslanici ili predstavnici malih poslaničkih grupa, koji imaju prvenstvo izlaganja, prvenstvo diskusije, dođu ujutru, kažu ono što imaju, što je često suprotno stavu većine, izazovu polemiku i nestanu i nema ih. Nema ih toga dana, nema ih u sredu, u četvrtak dođu ili ne dođu, kada je na dnevnom redu, odnosno kada se vrši glasanje po svim tačkama dnevnog reda, što ja smatram nedovoljno kolegijalnim ponašanjem.Znate, ako dođete, iznesete svoj stav, koji je kritički prema većini, koji se koji se protivi stavu većine, onda budite tu, slušajte, saslušajte šta ta većina ima vama da kaže, da odgovori, a ne da jednostavno kažete i odete, izgubite se sa zasedanja.Pazite, to jeste pravo svake poslaničke grupe, svakog narodnog poslanika, ali ja sada govorim o tome da li je to korektno, dovoljno korektno ili nije dovoljno korektno. Ja smatram da takvo ponašanje nije dovoljno kolegijalno i korektno.Takođe, mislim da je jedna od obaveza narodnog poslanika prisustvovanje sednicama Skupštine. Jedan veliki deo poslanika, najveći deo zaista revnosno ispunjava tu svoju obavezu. Međutim, imam utisak da jedan deo poslanika uopšte ne prisustvuje sednicama Narodne skupštine ili to čini izuzetno retko. Ja se sada pitam koja to druga obaveza može da bude preča od obaveze vršenja funkcije narodnog poslanika?Tu bih se bih se dotakao člana 13. predloženog kodeksa, koji kaže da narodni poslanik može da druge funkcije vrši u skladu sa propisima koji ograničavaju vršenje drugih Tu se verovatno misli na Zakon o sprečavanju korupcije, na onaj deo koji definiše kumulaciju funkcije, odnosno mogućnost kumulacije kumulacije funkcija.Moram da podsetim da je funkcija narodnog poslanika, kao i funkcija odbornika, izvorna funkcija i sve one funkcije koje su izvorne, neposredne, koje se stiču neposredno od građana, ne podležu oceni agencije, ali neke druge funkcije, koje mogu biti dodatne, za njih mora da postoji saglasnost agencije. Naravno, pre toga mora da postoji saglasnost odgovarajućeg odbora Skupštine, a potom i procena agencije da li je takva funkcija da li je takva funkcija u skladu sa, recimo, funkcijom narodnog poslanika, da li ona ometa narodnog poslanika u vršenju njegove osnovne funkcije ili ne, kao i da li postoji određeni sukob interesa ili ne. Znači, ovde se ne radi samo o sukobu interesa, nego uopšte, da li neka druga funkcija ide prosto uz funkciju narodnog poslanika.Moj lični stav je da funkcije direktora velikih javnih preduzeća i ustanova, koji zahtevaju celog čoveka, čoveka 24 sata dnevno, ne idu uz funkciju narodnog poslanika. Prosto, ne možete da budete u jednom trenutku na dva mesta. Ne možete da budete i tamo i ovamo. Ja lično smatram da je funkcija narodnog poslanika velika čast i velika privilegija za svakog onog koji obavlja i ona traži celog čoveka. Ako zaista narodni poslanik funkciju vrši u skladu sa Poslovnikom, zakonom, pa i ovim kodeksom, koji treba da bude usvojen, gde se definišu sva njegova prava, obaveze, odgovornosti itd, on nema dovoljno vremena za neku drugu izuzetno zahtevnu funkciju. Funkcija narodnog poslanika ne može da bude samo privezak ili samo orden kojim će neko da se

bih se dotakao jedne teme koja nije strogo vezana za Poslovnik, ali nadam se da ćete da me razumete. Ja prvi put dolazim ovako neposredno do same zgrade doma Narodne skupštine i jedan utisak, mogu slobodno da kažem, stečen očima običnog građanina, želim da vam iznesem, iznesem, a to je da ja smatram da treba naći drugo rešenje za parkiranje automobila. Prosto, mislim da nekoliko stotina automobila oko samog doma Narodne skupštine nisu najadekvatnije rešenje, da to parkiranje treba rešiti na drugi način, putem korišćenja garaža koje se nalaze u blizini. Naravno da štićene ličnosti, zna se kako treba da dolaze i odlaze, tu postoji određena procedura, ali da svi mi ostali ne treba da se tu parkiramo, ali naravno, ljudi moraju da se tu parkiraju dok im se ne pronađe neko drugo rešenje.Sve to ostavlja jedan pomalo čudan utisak. Radi se o izuzetnom zdanju. Ova zgrada izaziva posebne emocije kod svih nas koji smo građani Republike Srbije, izaziva izuzetno poštovanje. Ona je remek delo arhitekture i spomenik kulture. Mislim da prostor oko same zgrade mora da bude oplemenjen oplemenjen i uređen na jedan drugačiji način. Apelujem i da se ukloni ova privremena ograda, koja ne znam čemu služi. Takva ograda se postavlja na utakmicama ili nekim događajima, skupovima, par sati, a onda se ukloni. Vidim da par meseci stoji ispred Narodne skupštine. Ne vidim njen smisao. Ne vidim da postoji potreba da ta ograda nas štiti od bilo koga, a kažem, naravno, štićene ličnosti imaju svoje procedure ulaska, dolaska i odlaska. i odlaska. Zahvaljujem. Hvala, poštovana predsedavajuća.Uvažene koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, mislim da su prethodni govornici jako dobro svi diskutovali o ovom predlogu kodeksa koji se danas nalazi pred nama. Posebno bih se osvrnuo na diskusiju mojih kolega gospodina Martinovića i gospodina Milenka Jovanova, koji su temeljno do detalja objasnili šta ovaj kodeks predstavlja, šta ovaj kodeks znači i zbog čega neke stvari danas rešavamo, iako oni koji ovaj kodeks kritikuju, kada su bili u prilici da reše, nisu rešili, niti su usvojili.Međutim, ono što meni posebno privlači pažnju jeste činjenica da ovaj kodeks ćemo usvojiti mi, ali opet ljudi koji izazivaju mržnju u našoj zemlji, koji podstiču i pretnje i pozive na ubistva i predsednika Aleksandra Vučića, njegove porodice, evo, čuli smo i kolegu poslanika Srbislava Filipovića, svako od nas je prošao kroz tog njihovog toplog zeca. Ali, oni će opet biti izuzeti iz bilo kakvog pravila ponašanja i opet ćemo biti u situaciji da je ljudima koji danas predstavljaju jedan deo opozicije apsolutno sve dozvoljeno, a da nama čak nije dozvoljeno i da kažemo i ponovimo one pretnje koje smo dobili ili sugerišemo na sve ono što svakodnevno proživljavamo.Pitanje koje se takođe postavlja i nameće jeste da li je ovaj kodeks dovoljan da promeni svest u pojedincima i da li ćemo sa ovim kodeksom uspeti da dođemo u situaciju da nam se nikad više ne ponovi da jedan poslanik nasrne na drugog poslanika samo zato što pripada drugoj političkoj stranci, opciji? I, da li ćemo doći u tu svest da se, evo, ovde, pa nekih desetak metara od mene, napadne ministar, da se za revere hvataju ljudi samo zato što se to ne sviđa Bošku Obradoviću, a po komandi Dragana Đilasa?Ovaj Kodeks je jako dobar i slažem se da je on samo temelj nekih narednih odluka i ponašanja narodnih poslanika u nekom narednom periodu, ali za dve godine ćemo imati parlamentarne izbore ponovo. Ako se taj deo opozicije osmeli da izađe na izbore i nekim čudom pređu cenzus, postavlja se pitanje kakvo će oni ponašanje ovde sprovoditi i da li će odredbe koje su predviđene ovim Kodeksom biti dovoljne da u parlamentu imamo normalnu diskusiju ili će oni opet pokušati da od ovog parlamenta naprave cirkus?Iako sam prvi put narodni poslanik, pratio sam svako zasedanje i pratio sam ponašanje određenih poslanika koji koji su predstavljali taj Savez za Srbiju. Njima je jedini cilj i zadatak bio, po komandi Dragana Đilasa, da ovaj dom što više unize i da ga degradiraju na svaki mogući način. Ako jedan poslanik dozvoli sebi, ne znam iz koje pameti, da svira gitaru ovde, drugi da unosi kamen i da ne znam time šta pokušava da predstavi, onda da pištaljkom ovde provocira svakog.Nameće se pitanje šta je novo što mogu da izmisle i šta će sledeće ponuditi ako i kojim slučajem i pređu cenzus za dve godine.Mislim godine.Mislim da pored ovog kodeksa mora da se radi na još nekim stvarima, a to je svest u ljudima koji danas pokušavaju da se dočepaju vlasti i da dođu na vlast bez podrške građana Srbije.Smatram

bilo šta drugo uradili od onoga kroz šta svakodnevno prolazimo mi kao ljudi koji predstavljamo SNS.Niste čuli nijednog mog kolegu da je uputio otvorenu pretnju ili pozvao na ubistvo bilo koga od naših političkih neistomišljenika, a mi smo svaki dan izloženi tome. I to im nije dovoljno, već kada iz ovog plenuma, iz ove sale pomenemo kroz šta prolazimo o nama se prave emisije, danima i nedeljama se satanizujemo, provlačimo kroz najgore blato, samo zato što smo postavili pitanje da li je to normalno i zapitali se, zatražili od nadležnih institucija da li će reagovati.Mislim da su prethodne kolege dotakli se svega onoga što zanima i građane kada nas pitaju – a zašto je to nekome dozvoljeno, a vama nije dozvoljeno ni da pitate samo.Mislim da će ovaj Kodeks unaprediti i dijalog i funkcionisanje samog parlamenta, ali kao što i znate, poštovani poslanici i dragi građani Srbije, za dijalog je uvek potrebno dvoje.

u nedostatku argumenata, rezultata ili bilo kakve ideje, a sa ciljem da samo nekako pobegnu u taj bojkot i sakriju se od izbora, ti ljudi koji danas pozivaju na nekakav dijalog, oni su pobegli od tog dijaloga, sakrili se i to im je bio izgovor da bojkotuju izbore.Time izbore.Time ću završiti, jer verujem da ima još kolega poslanika koji žele da iskoriste vreme naše PG, ovakav Kodeks i ovakvo ponašanje i potrošeno vreme koje će biti sigurno do kraja istrošeno naše poslaničke grupe, samo pokazuje koliko je nama stalo da unapređujemo rad parlamenta i da unapređujemo opšti dijalog. Niko iz SNS nikada nije pobegao ni od jednog pitanja novinara, niti je ikada pobegao od bilo kakve vrste dijaloga. Za razliku od ljudi koji su upropastili našu zemlju, iza SNS i politike Aleksandra Vučića stoje konkretni rezultati, data, ali pre svega ispunjena obećanja.Zato sam ponosan i zato ću sa velikim zadovoljstvom podržati ovaj Kodeks, jer je ovaj Kodeks u skladu sa svim vrednostima koje mi zastupamo, ali je pre svega u interesu građana naše zemlje, jer će najbolje moći da ocene rad parlamenta i narodnih poslanika, kao i stranaka, kada u otvorenom dijalogu, uz dužno poštovanje, što nama svakako odgovara više nego njima, iznosimo argumente i diskutujemo o tome ko je šta uradio, a ko ima bilo kakvu drugu viziju Srbije.Uveren Srbije.Uveren sam da ćemo ovaj kodeks usvojiti, ali isto tako sam i uveren da nakon sledećih izbora ovi ljudi koji danas kritikuju ovaj Kodeks kritikovaće ga i tada, ukoliko se osmele da izađu na izbore i pređu cenzus, jer tada, poštujući ovaj Kodeks, neće moći ni da nam prete, ni da pozivaju na naše ubistvo, ali onda će to njima verovatno biti nedostatak neke demokratije.Pozvao bih sve poslanike da podrže ovaj Kodeks, a uveren sam i da nas u narednom periodu čekaju odluke od velike važnosti za Srbiju i sve naše građane, jer politika SNS i Aleksandra Vučića uvek će biti interes naših građana na prvom mestu i bolji život za sve nas, za svu našu decu i generacije koje dolaze.Hvala vam. Živela Srbija. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažene kolege narodni poslanici, građani Srbije koji nas gledaju, želim da vam kažem da se pred nama nalazi jedan odličan Kodeks. Ovaj Kodeks je sastavljan dugo, dugo se raspravljalo i slažem se sa svim onim što su rekle moje kolege što se tiče Kodeksa o ponašanju narodnih poslanika.Moram poslanika.Moram da istaknem da sa jedne strane mi se zalažemo da mi kao narodni poslanici budemo ono što treba da budemo, to je da budemo u službi naših građana, servis građana. Moramo da se ponašamo dostojanstveno i što se tiče javnih nastupa i kada obilazimo naše komšije i kad šetamo ulicom i u ovom visokom domu i u odnosu prema zaposlenima i divnim policajcima ispred zgrade i svim zaposlenima u ovom visokom domu. Sa druge strane, imamo one aktere na političkoj sceni koji, blago rečeno, ne znaju da se ponašaju jer su bahati. Jedan deo njih učestvovao je u teškim kriminalnim i korupcionaškim radnjama i oni nas kritikuju.Kako nas kritikuju? Oni ne samo da nas kritikuju, nego prete našim porodicama, prete predsedniku Republike, prete rukovodstvu Narodne skupštine, a ko su ti ljudi? To su Dragan Đilas i njegovi saborci.Đilas i njegovi saborci su prethodnih godina i u toku ove godine upadali ovde u Skupštinu, želeli da pale, želeli da otimaju, napadali gospodina Aleksandra Martinovića na sastanku Administrativnog odbora, ovde se rvali, upadali u Kabinet nekadašnje predsednice Skupštine, upadali sa motornim testerama, pretili, želeli da pogase kamere i kao što smo čuli od gospodina Arsića i od gospodina Atlagića i Rističevića, iskusnijih mojih kolega i neretko tukli svoje političke neistomišljenike.Međutim, zahvaljujući isključivo građanima Srbije koji su apsolutnu većinsku podršku dali onima koji su ovde u parlamentu, a prvenstveno našoj listi „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, takvi ljudi poput Dragana Đilasa, Boška Obradovića, Srđana Noga, Balše, Kene i drugih nisu danas u ovome parlamentu, ne zato što mi to ne dozvoljavamo, nego zato što su to rekli građani Srbije.Neće više većinska Srbija da gleda bahatost, kriminal i korupciju. Većinska Srbija želi ono što je rekla i na izborima, želi politiku Aleksandra Vučića, SNS i koalicionih partnera. Želi politiku za budućnost naše dece, za budućnost svih građana.Ta politika je sprovođenje i ovog Kodeksa, jer mi evo sada prvi put u istoriji donosimo ovaj etički Kodeks o ponašanju narodnih poslanika, jer želimo da pošaljemo jednu poruku svim akterima na političkoj sceni i celoj Srbiji da je SNS i Aleksandar Vučić su za mir, demokratiju, stabilnost, za jedno dostojanstvo na političkoj sceni. Mi prvi želimo da čujemo kritiku na naš račun, ali kritiku na jedan dostojanstven način.Što se tiče mene kao narodnog poslanika, neka me opozicija kritikuje za sve živo i politički neistomišljenici, ali nemojte molim vas vređati porodice i pretiti porodicama i predsednika Republike i porodicama svih aktera na političkoj sceni, parlamentarnih i vanparlamentarnih, pozicionih i opozicionih.Ovaj Kodeks je dobar i ja sam ubeđen i ovom prilikom i pozivam sve moje kolege da ga izglasaju i ovaj Kodeks će biti poštovan. Ovde svi narodni poslanici, a imao sam prilike gotovo sve da upoznam u ovom sazivu, ponašaju se dostojanstveno, ponašaju se onako kako treba da se ponaša narodni poslanik i to je dobro.Kodeks je odličan, da se ne ponavljam sa mojim prethodnim govornicima, ali se nadam se da će u jednom trenutku doći do nekog kodeksa, do nekog pravila o ponašanju i onih drugih aktera na političkoj sceni koji nisu poslanici. Šta ćemo sa ponašanjem vanparlamentarnih stranaka? Šta ćemo sa medijima? Šta ćemo sa pretnjama tzv. analitičara, nevladinih organizacija? Šta ćemo onima koji bi da biju političke protivnike na sceni? Šta ćemo po pretnjama po tviterima, Fejsbuku, internetu?Dragi građani, da li vi vidite našta liče Fejsbuk, Tviter, Instagram nalozi narodnih poslanika? Znate na šta liče? Liče na mete. A, znate od strane koga? Od strane Đilasa, Marinike Tepić, Boška Obradovića i njihovih saboraca. Oni svaki naš Tviter, Fejsbuk, Instagram nalog koriste da stavljaju mete da prete. Čuli smo i šta su uradili kolegi Srbislavu Filipoviću. Nema dana da ne prete i mladim našim kolegama i iskusnijim.Kada će to biti uređeno? U više navrata smo govorili i o visokotehnološkom kriminalu i o reakciji ili nereakciji tužilaštva i policije. Ajmo molim vas da imamo na političkoj sceni jednu mirnu i dostojanstvenu i demokratsku situaciju i atmosferu. Mi to ovde u Skupštini imamo i ovaj kodeks će to da pojača. To nije sporno. Šta ćemo što se tiče svih onih napada na nas narodne poslanike, državne funkcionere, funkcionere lokalnih samouprava? Ovaj parlament kao visoki dom, kao zakonodavno telo je svaki dan 24 sata sedam dana u nedelji izložen najgorim mogućim napadima. Ko će da zaštiti Skupštinu Srbije?

Tu nema dvostrukih aršina. Mi moramo da budemo prvi kažnjeni ako se ne ponašamo i u skladu sa kodeksom i u skladu sa pravilnicima i u skladu sa Poslovnikom i u skladu sa zakonom. To nije sporno. Ja sam ubeđen da će narodni poslanici liste Aleksandar Vučić – za našu decu i glasati za ovaj kodeks i poštovati ovaj kodeks.S druge strane, apelujem na javnost na građane Srbije da daju podršku nama narodnim poslanicima da bi mogli da budemo ono za šta nas je isti taj narod birao, da budemo servis građana u službi građana, da možemo da sprovodimo najbolju politiku u Srbiji, najbolju politiku u regionu, a za mene i najbolju politiku u Evropi. To je politika Aleksandra Vučića, a to je politika za našu decu. Hvala. Zahvaljujem.Pre nego što pređemo na sledeće govornika samo jedno obaveštenje.Preostalo vreme Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu je šest i po minuta.Naredni govornik je Adam Šukalo.Izvolite.

da ja nešto kažem o kodeksu ponašanja narodnih poslanika.Poštovana predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, pred nama je, kao što smo bezbroj puta ponovili juče i danas, kodeks ponašanja narodnih poslanika. Ja bih rekao mnogo važnije. Pred nama je i jedna prekretnica u smislu svega onoga što u budućem javnom obraćanju ovde ispred Narodne skupštine Republike Srbije u političkom životu Republike Srbije treba ovaj kodeks i znači.Mi smo sa naše strane kao poslanička grupa SNS učinili sve i preko Administrativnog odbora da podržimo i kao što vidite moje cenjene, uvažene kolege su se redom izjasnile da će podržati ovaj kodeks.Međutim, kodeks kao kodeks je samo jedna ili deset stranica napisanog teksta. On ne vredi ako neće biti upotrebljavan i ako opšti dijalog koji je potreban u našem društvu kao nasušna potreba ne bude kodeks za sve. Sve struke i lekarske i advokatske i bilo koje druge imaju svoje kodekse, pa tako je u redu da i u politici i u Narodnoj skupštini narodni poslanici usvajaju kodekse o svom načinu ponašanja.Osvrnuću ponašanja.Osvrnuću se samo na osnovna načela i na ono što je najvažnije i u odnosu na sve ovo što su govorile moje uvažene kolege, da se ne ponavljam sa njima. Pročitaću jedno od osnovnih načela, gde se kaže da narodni poslanik u članu 2. ostvaruje stalni i neposredni kontakt sa građanima u poslaničkim kancelarijama, na tribinama i drugim javnim skupovima, kao i odgovaranje na pitanja građana koja su upućena poštom ili elektronskim putem.Moram putem.Moram da kažem nešto afirmativno ispred svoje političke stranke i da kažem, pošto sam dobro upućen i na određen način i koordinišem na nivou republičkom upravo tu aktivnost, a to je neposredni kontakt svih naših funkcionera, prvenstveno narodnih poslanika, ali i pokrajinskih poslanika, većnika, odbornika, gradskih funkcionera, svi mi u SNS imamo potrebu, imamo potrebu, obavezu, želju i svakodnevno ostvarujemo neposredan kontakt sa građanima. Koji je neposredan kontakt? Onaj kontakt koji ne podrazumeva o tome ko će šta i kako koga da kvalifikuje kroz ovaj etički kodeks i ko će kakvu ružnu političku poruku da uputi o kome, već onaj koji građani Republike Srbije primarno čekaju od nas, a to je da budemo u funkciji ostvarivanja njihovih prava i interesa.Upravo tu narodni poslanici i upravu tu političke stranke stupaju na snagu. Šta je drugo politička partija nego posrednik između ostvarivanja interesa i mogućnosti da se ostvari određeno pravo pred određenom institucijom između građanina i te institucije. Mi upravo to radimo, radimo sistematizovano i radimo kao vojska koja je u funkciji smo narodu. Svakodnevno u našim stranačkim kancelarijama, a i tamo gde su naši funkcioneri mi primamo građana. Na hiljade i hiljade građana su u proteklom vremenskom periodu obavili razgovore sa našim funkcionerima. Mi smo svaki problem zabeležili i pokušali da pošaljemo onu ključnu poruku – da, mi smo tu u funkciji da ostvarimo sve ono što je neophodno da bi vi došli do određenog prava ili da bi rešili određen problem.Ako ništa, mi ćemo saslušati vas. Kojom porukom? Pa tome da ćemo mi vaš problem uputiti pred nadležnu adresu ili će naši pravnici koji rade u pravnoj službi, pravnim odborima naše stranke napisati neku molbu, žalbu, neki zahtev kao besplatnu pravnu pomoć. Mi to radimo zato što imamo kadrove, zato što imamo znanje, zato što imamo i funkcionere na odgovornim mestima koji su spremni ne da zloupotrebljavaju bilo šta, već da ubrzaju procedure koje su građanima omogućene zakonskim aktima.Upravo aktima.Upravo je to uloga svake političke partije. Upravo je to ključna uloga svakog narodnog poslanika, a nije uloga svakako da se blatimo ovde. Nije dobro u ovoj atmosferi ako usvajamo ovaj etički kodeks da sve drugo što postoji u politici ide upravo u suprotnom pravcu.Moram da kažem, iako mi imamo ovakvu potrebu, i ako imamo potrebu kao što je rekao naš šef juče ovde obraćajući se, naše poslaničke grupe, da imamo obavezu i dalje kao što smo imali do danas, da odgovaramo i medijima, ali i mediji koji izveštavaju iz Narodne skupštine imaju obavezu ovde da izveštaju na jedan način koji je potpuno je potpuno objektivan, istinit i nije zlonameran.Objasnite mi. Uzeću primer iz jednih dnevnih novina danas. Nažalost, to je tabloid Dragana Đilasa koji izlazi na dnevnom nivou i objasnite mi kakvo je ovo izveštavanje, pokazaću treću stranicu koja je udarna stranica, gde kaže – Martinović prihvatio Orlićeve amandmane, pa ide tekst, a ispod teksta ima jedna fotografija, a ispod te fotografije piše – Mariniki Tepić u glavu čekić.

ga.Urednike ovakvih novina koji hoće gospodina Orlića, gospodina Martinovića da stave u kontekst ovakvog ružnog izveštavanja, ovakvim ovakvim podvaljivanjem, imputiranjem da stvore da se ovakva atmosfera pravi u Narodnoj skupštini neka im je na čast, ali bi im bila obaveza i po kodeksima koje oni imaju i u svojoj novinarskoj struci da se izvine i gospodinu Martinoviću i gospodinu Orliću i SNS.Naravno, mi SNS.Naravno, mi to nećemo gledati u dnevnicima Dragana Đilasa, odnosno na onim televizijama kojima Dragan Đilas upravlja. Naravno, mi tu poruku nećemo gledati nažalost u dnevnim novinama koje uređuje Dragan Đilas. Toliko. Zahvaljujem kolega.Reč ima prof. dr Jahja Fehratović.Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Ovo što se juče i danas dešava i što je jako važno za, kako nas narodne poslanike, tako uopšte celokupno naše društvo u državi Srbiji, jeste jedna stvar koja je vezana za kolektivni društveni dogovor.Dakle, ono što nas u individualnom smislu čini pojedincima, sa svim onim što mi jesmo u sastavu vlastitog identiteta danas ovde ovde i ovih dana svedočimo kao nešto što treba upotpuniti sve ono što smo do sada imali, tj. kao jedan kolektivni čin odgovora naroda kroz svoje narodne poslanike da je vreme destrukcije suštinske vrednosti prošlo i prolazi, a da ovo što radimo jeste jedna kvalitetna, važna rekonstrukcija, rekonstrukcija svih onih datosti koje su u temeljima moralnosti svakog od narodnih poslanika i koje u stvari ovako sastavljene u sklopu jednog mozaika čine onu vrednost koja bi trebala biti suštinska, u pogledu vraćanja elitizma u ovaj časni dom koji je, nažalost, u prethodnom periodu i te kako bio narušen i narušavan.Zato ćemo i mi kao narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja ovaj kodeks kodeks svesrdno podržati, ali isto tako insistirati da on bude uzor, urnek, i onima izvan ove skupštinske sale kako trebamo i dalje raditi kako bismo izlečili naše društvo i vratili ga na one duhovne vrednosti koje su u temeljima svakoga od naroda koji ovde žive, koji u stvari svoju etičku i moralnu, duhovnu vrednost baštine iz svojih duhovnih baština, iz duhovnih vrednosti, a tome govore i svete knjige, na kraju krajeva, svih naših naroda.Tako, ono što jeste ključno i zašta se trebamo zalagati i što jeste našte glavno oružje ovde kao narodnih poslanika jeste reč, reč kao temeljna važnost i vrednost koju mi imamo i kojom raspolažemo kada upućujemo bilo kakve kritike, odnosno bilo kakvo obrazloženje što trebamo reći. Zato se i u Bibliji kaže – u početku beše reč, reč beše od Boga i Bog beše reč. Zato se i u Kuranu kaže – lepa reč je kao lepo stablo, koreni su joj duboko u zemlji, a grane se svrstavaju visoko prema nebu.Dakle, reč je ono što nas čini suštinski i ono na čemu trebamo istrajavati i čemu nas uče i one duhovnosti iz kojih potičemo kao narod i ono na čemu se trebamo susretati. U protivnom ličićemo na one narode koji su opisani kada je u pitanju Babilonska kula koji su kažnjeni da se ne razumevaju međusobno zato što su težili nečemu što nije u ljudskoj ljudskoj prirodi, zato što su težili nečemu što narušava harmoniju, red i skladnost u svim ovim narodima.Naše je da se međusobno upoznajemo, da međusobno razmenjujemo na najlepši mogući način, argumentima da da pokušavamo menjati svoju stvarnost i da se vratimo onim načelima u stvari koje baštinimo iz svojih kuća i svojih porodica, jer je to nešto na čemu trebamo graditi budućnost našu i naše dece, budućih generacija.Ukoliko ne zaustavimo sve ovo čemu svedočimo prethodnih godina i što nažalost u recidivima imamo i danas jeste nastavićemo potpunu destrukciju našeg društva koja vodi nečemu što može biti ono što je opisano kao sukob, odnosno kao nesreća nakon onoga što se dogodilo prilikom zidanja Babilonske kule.Na kraju, da se samo ponekad da se samo ponekad setimo onog što je veliki pesnik ovog društva rekao, Branko Miljković – ubi me prejaka reč. Reč kao suština, kao merilo, jer, verujte, svi mi ovde smo nosioci tog oružja i to oružje koje se zove reč oslikava sve nas. Vrlo često narod zna to da oceni. Na kraju, to je ocenjivao i na ovim izborima i zato je ovaj sastav ovakav kakav jeste i zato u njemu nema onih koji nisu svojom rečju uspeli ubediti građane da im podare poverenje i da dobiju ovu čast da budu deo najznačajnijeg predstavničkog doma naroda.Zato što naš narod to dobro da oceni i zato što je ono ključno pravilo koje je on sam iskristalisao u svojim mudrostima nekada presudno i od čega mi ponekad i pobegnemo, to jeste bolje. Kad kaže bolje – viđen nego čuven. Zato što dok god se ne čuje reč možemo imati ovakvo ili onakvo mišljenje o bilo kome, međutim kada se čuje njegova reč, a ovde diskusija narodnog poslanika, onda u stvari dobijamo ukupan dojam o njegovim vrednostima, o njegovom moralnom kodeksu, o tome što jeste on u suštini, što jeste ona politika koju on predstavlja.Zato, imajući dovoljno snage svi ovde zajedno da donesemo ovakav jedan skup različitih pravila koji će biti obavezujući za sve nas, jeste dobar iskorak i primer kako i ostale instance društva, bilo one koje su vezane za državu ili nevladin sektor ili kulturni sektor ili bilo koji drugi, moraju slediti kako bismo došli do izlečenja i ispravljanja svih onih devijacija koje nas u prethodnom periodu jesu terale u sunovrat i koje ukoliko ih ne zaustavimo na ovaj način i dalje će da nas u potpunosti unište i da od ovog prostora naprave nešto što nije svojstveno ni jednom pripadniku bilo kog naroda, bilo koje veroispovesti i bilo kog etničkog sastava. Hvala. Zahvaljujem, kolega.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Za reč je javio Milija Miletić.Izvolite. Zahvaljujem se.Poštovane kolege poslanici, građani Srbije, evo ja bih rekao nekoliko stvari konkretno za kodeks ponašanja narodnih poslanika.Što se tiče mene kao predstavnika i predsednika Ujedinjene seljačke stranke koji sam izabran sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu i u prethodnom periodu kada sam bio i predsednik opštine, do 2014. godine, kada sam bio poslanik od 2014. godine do današnjeg dana, se trudio da na svakom mestu, u svakom pogledu predstavljam na pravi način, kao prvo sebe, svoje mesto, svoju porodicu, svoje roditelje, svoju decu, jer ovde, sa ovog mesta kada govorim uvek se obraćao na način kako su me vaspitavali.Mislim da je potrebno da ovaj kodeks ponašanja narodnih poslanika ovde usvojimo, da se prema svakom ponašamo onako kako bismo želeli da se oni prema nama ponašaju, jer najlakše je da iznesemo uvrede, da iznosimo mržnju prema nekim, da iznosimo mržnju prema svojim političkim neistomišljenicima, odnosno, još gore, da iznosimo mržnju prema njihovoj poroci i njihovoj deci, njihovim majkama, roditeljima.To se dešava sada ovog trenutka, ovih dana. Dese se najgore stvari, pominju se roditelji, deca našeg predsednika. To nije primereno nikom. To nije primereno našim dobrim običajima, to nije primereno našem domaćinskom ponašanju.

zbog toga je potrebno da svakom čoveku damo mogućnost da mu kažemo ako je nešto pogrešio da to tako ne radi, ali nemojmo biti onakvi kako se oni ponašaju sada prema nama.Isto nama.Isto kao i svi mi ovde na lokalu, u svom mestu, imam veliki broj ljudi koji me podržavaju, koji su me podržavali. Normalno ima i onih koji ne misle isto kao ja. Oni o meni više puta govore i kažu neke stvari koje nisu primerene. Ja im nijednog trenutka neću odgovoriti ako to mogu i sa ove govornice i svuda,

to će se čuti. Malopre sam govorio o problemima mog kraja, jugoistoka Srbije, o problemima ljudi koji su izbegli od negde, koji dolaze kod nas, koji možda sutra prete da se nekom nešto desi. Reakcija naših domaćina kod kojih su ti ljudi došli, o tome sam govorio, kada je bilo malopre poslaničko pitanje. Jednostavno, na svakom mestu moramo odgovorno, domaćinski da se ponašamo, a s druge strane i oni koji su protiv nas, koji ne govore jezikom normalnih, koji govore jezikom mržnje, njima poručujem, nemojte nikog da mrzite, poštujte ono šta ste, jer suština svega jeste, mi smo ljudi koji smo dobili odgovornost od naroda da predstavljamo naš narod.Kao narod.Kao poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke, čovek koji dolazi iz jednog malog mesta, opština Svrljig, za mene je to najlepša opština u Srbiji. Grad Niš je za mene najlepši grad u Srbiji. Nemam drugu zemlju osim Srbiju ovde u Skupštini predstavljam i sebe i svoje na način kako to zaslužuju, domaćinski, odgovorno, sa uvažavanjem svakoga. Onima koji ne misle kao ja, misle drugačije i govore jezikom mržnje, ja to njima ne vraćam na isti način.Još se trebamo ponašati odgovorno, domaćinski kako kaže i naša pravoslavna vera i kako je govorio naš Patrijarh Pavle – Budimo ljudi, i ovde u Skupštini i na ulici i u kući, svuda na svakom mestu budimo ljudi. Još jednom, kao predsednik i poslanik Ujedinjene seljačke stranke izabran sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, pozivam sve kolege poslanike da glasamo za ovaj kodeks ponašanja narodnih poslanika, jer to je potrebno zbog svih nas, zbog naše zemlje, da našu zemlju prikažemo u najboljem svetlu.Još jednom uvažene kolege glasaću i pozivam sve kolege da glasaju za ovaj kodeks ponašanja narodnih poslanika. Zahvaljujem, kolega.Pošto više nema prijavljenih, da li možda predlagač gospodin Martinović želi reč? (Ne)Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine zaključujem jedinstven pretres o Predlogu odluke.Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 24. decembar 2020. godine, sa početkom u 14,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama od 1. do 9. i o tački 19. dnevnog reda Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Zahvaljujem.(Posle Hvala